imate riječ u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

Jutros na sjednici dogovoreno je da će se provesti objedinjena rasprava o: - Izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu; Podnositelj izvješća je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju čl. 30. Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Vlada je dostavila mišljenje. li podnositeljica dati dodatno obrazloženje? Poštovana predsjednica Povjerenstva Aleksandra Jozić Ileković. Izvolite. Ispričavam se … zahtjev Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u trajanju od 10 minuta. Dakle, s obzirom na ozbiljan problem korupcije i izigravanje zakonom propisanih pravila, posebnu osudu zaslužuju oni dužnosnici i političari koji izigravaju propise i pri tom to nisu čak niti spremni priznati i suočiti se s učinjenim nego se pri tom zapravo pristupaju izbjegavanju samih sankcija i onda se na kraju zapravo rugaju ne samo sa institucijama nego i sa cijelim narodom. Pa ću onda ovdje izdvojiti situaciju iz 2019. koja je vrlo opširno opisana u izvješću za 2019.g. i to vezano uz nedostavljanje tražene dokumentacije u predmetu u kojemu su određeni dužnosnici putovali zrakoplovom u vlasništvu RH u Finsku gdje su između ostalog sudjelovali na Kongresu Europske pučke stranke. U medijima se dakle problematiziralo tko je platio troškove smještaja, tko je platio troškove dnevnica navedenim dužnosnicima te je li se u konkretnom slučaju radilo o putovanju službenoga ili stranačkog karaktera s obzirom da iz objavljenih informacija proizašla je i moguća povreda odredbi zakona od strane navedenih dužnosnika, Povjerenstvo je bilo kako i treba zatražilo očitovanje te potrebne podatke i dokumentaciju, ali ta tražena dokumentacija kako se vidi iz samog izvješća nikada nije bila dostavljena i zato mislim da je jako važno reći da je žalosno i sramotno znati da je te sve troškove u konačnici onda platio naš osiromašen narod iz svog džepa i sam službeni zrakoplov i same dnevnice, hotele, ručkove, a ja bih rekla i sve onda druge pripadajuće bakanalije. Zahvaljujem. Stanka se odobrava, ali shodno pravilniku nastavljamo dalje s radom. Evo molim sad gospođu Jozić Ileković izvolite.

Poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi i poštovani, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana zamjenice tajnika HS-a srdačno vas pozdravljam. I evo moj zadatak danas ovdje je da vama predstavim tri izvješća za tri izvještajna razdoblja od 2019.-2021. Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Dakle, Povjerenstvo je za navedeni izvještajni period radilo u sastavu sljedećem: Nataša Novaković predsjednica Povjerenstva, kolega Davorin Ivanjek zamjenik predsjednice Povjerenstva, kolegica Tončica Božić članica Povjerenstva, Tatjana Vučetić članica Povjerenstva i ja Aleksandra Jozić Ileković kao član. Danas ovdje stojim pred vama kao novoizabrana predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i dozvolite mi da predstavim ova objedinjena izvješća sa koje smo nekako strukturirali kroz određenu tematiku. Dakle, u sva tri izvješća koja se danas predstavljaju sadržan je rad Povjerenstva je u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa donosilo odluke o pokretanju i ne pokretanju postupaka, konačne odluke o tome je li određeno djelovanje ili propust predstavljao povredu odredbi zakona, davalo mišljenja i očitovanja na zahtjev dužnosnika i drugih osoba, propisivalo obrasce, ustrojavalo registre, provjeravalo podatke iz izvješća o imovinskom stanju, izrađivalo smjernice, upute, provodilo edukacije dužnosnika, surađivalo s nadležnim tijelima za izradu zakona i obavljalo druge poslove određene zakonom. Postupanjem u okviru nadležnosti Povjerenstvo je nastojalo uspostaviti mjere vjerodostojnog i odgovornost postupanja dužnosnika, ojačati njihovu transparentnost te ih usmjeriti na pravilno upravljanje situacijama u kojima njihovi privatni interesi mogu doći u suprotnost s javnim interesom te posebno spriječiti da privatni interesi utječu na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti. S obzirom da se predstavlja kako sam uvodno i rekla rad Povjerenstva kroz tri godine '19., '20. i '21. osvrnut ću se na najbitnije aktivnosti koje je Povjerenstvo imalo u pojedinoj godini te ukratko napraviti međusobnu usporedbu rada Povjerenstva kroz navedene godine. Što se statistike tiče u 2019.g. Povjerenstvo je održalo 41 javnu sjednicu je na tim sjednicama donijelo sveukupno 156 mišljenja, 8 očitovanja, 114 odluka o pokretanju postupka, 106 odluka o nepokretanju postupka te 116 konačnih odluka o utvrđenim i neutvrđenim povredama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Analitikom odnosno analizom pokrenutih postupaka utvrđeno je da je najveći broj postupaka pokrenut zbog povrede Članka 8. i 9., a to proizlazi iz nesklada u imovinskim karticama. Potom je jedna od čestih povreda bila upravo Članak 14., radi se o odredbi kojom je beziznimno bilo zabranjeno i dalje je zabranjeno istovremeno obnašanje javne dužnosti i članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava odnosno obavljanje poslova u upravljanju poslovnim subjektima. Česta je bila i povreda Članka 16. stavak 1. odnosno dužnosnici su propustili prenijeti upravljačka prava na drugu osobu ili posebno tijelo u okolnostima kada su imali 0,5% ili više dionica udjela u vlasništvu, kapitalu trgovačkog društva. Vezano uz postupke u kojima su donesene konačno odluke u 2019. bitno je istaknuti da je znatno povećan broj odluka kojima je utvrđena povreda Članka 7. točka c) zakona koja se odnosi na zlouporabu posebnih prava dužnosnika koja proizlazi ili su potrebna za obavljanje dužnosti. Sistematiziraju li se tematske cjeline zatraženih mišljenja nekoliko tema pokazuje znatnu učestalost. Među njima su ponajprije upiti dužnosnika u svezi stupanja u poslovni odnos tijela u kojem dužnosnik obnaša dužnost, poslovnim subjektom u vlasništvu člana obitelji dužnosnika, a radi se uglavnom o tijelima na regionalnoj odnosno lokalnoj razini. U 2020. godini koju je, potrebno je naglasiti obilježila pandemija Covid virusa i potres u Gradu Zagrebu i te iste okolnosti su neminovno utjecale na sam rad povjerenstva, a samim tim i na drugačiju organizaciju rada povjerenstva. Međutim, mi smo u toj godini održali 36 javnih sjednica na kojim sjednicama je doneseno sveukupno 103 odluka o nepokretanju, 76 odluka o pokretanju te 79 konačnih odluka. Od tih 79 konačnih odluka u 72 predmeta utvrđena je povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dok je u 4 predmeta utvrđeno da do navedene povrede nije došlo, a u 3, a vezano, a u 3 predmeta postupak je obustavljen. Riješeno je u navedenoj godini 123 predmeta povodom podnesenih zahtjeva dužnosnika za davanje mišljenja povjerenstva te je dano 15 očitovanja. doneseno je sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa izvješće koje je koncipirano drugačije samo u u tom dijelu što je 21. prosinca 2021. godine stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji jasno je propisivao odnosno propisuje sam sadržaj izvješća. Dakle, otvorili smo u '21. 347 predmeta koji obuhvaćaju predmetne otvorene temeljem vlastitih saznanja povjerenstva o mogućem sukobu interesa ili temeljem podnesene prijave kao i predmete u kojima se tražilo očitovanje vezano uz odredbe zakona, a koji nisu podneseni od strane dužnosnika već drugih osoba,

na kojim je sveukupno doneseno 156 odluka o nepokretanju postupka, 89 odluka o pokretanju postupka te 76 konačnih odluka. Od 76 konačnih odluka u 66 predmeta utvrđena je povreda dok je u 10 u 10 predmeta utvrđeno da nije došlo do povrede, a u 10 predmeta je postupak obustavljen. Ujedno je riješeno 158 predmeta povodom podnesenih zahtjeva dužnosnika za davanje mišljenja te su dana 52 očitovanja. Među predmetima koji se odnose na moguću povredu odredbi zakona, ako koji nisu okončane tijekom 2021. godine te su još uvijek u postupku 30 je predmeta iz 2019., 52 predmeta iz 2020., 172 predmeta iz 2021. i 4 predmeta iz 2020. godine. U 2021. godini dovršena su 242 postupka bilo donošenjem konačne odluke, bilo donošenjem odluke o nepokretanju postupka ili donošenjem odluke kojom se postupak obustavlja. Sukladno zakonskoj odredbi u izvješću su izloženi svi predmeti koji su dovršeni tijekom 2021. sa naznakom trajanja svakog pojedinog postupka. Iz analize vremena dovršenih postupaka razvidno je da je većina postupaka trajala između jednu do dvije godine. Nadalje, povjerenstvo je u 2021. godini pored postupaka koji su provedeni radi utvrđivanja je li došlo do povrede neke od odredbi zakona nastavilo se s gradnjom prakse utvrđivanja je li u postupanju dužnosnika došlo do povrede načela djelovanja propisanih Člankom 5. zakona sve dok presudama, presudom Visokog upravnog suda nije zauzeto pravno stajalište da povjerenstvo nema ovlasti utvrđivati povredu Članka 5. zakona. Slijedom navedenih pravnih shvaćanja povjerenstvo je obustavilo postupke u 10 te donijelo 7 odluka o nepokretanju postupka. Što se tiče imovinskih kartica u 2019. godini zaprimljena su 1.272 izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, provelo se 46 redovitih provjera, provjera izvješća. Od navedenog broja u 33 redovite provjere utvrđen je nesklad odnosno nerazmjer, a u 13 predmeta nesklad, nesklada odnosno nesrazmjera, nerazmjera nismo, nismo imali dakle nije utvrđeno. Sustavna redovita provjera u najvećoj mjeri onemogućena je nedostatnim brojem savjetnika u uredu povjerenstva te činjenice da se usporedba podataka ne može obavljati automatski bilo zbog toga što nije elektronički uređen pojedini javno pravno registar ili zbog tehničkih razloga te razloga što neke od nacionalnih evidencija npr. zemljišne knjige još uvijek ne omogućuju automatski dohvat podataka o nekretninama. U 2019. godini u registru dužnosnika upisano je 1.875 dužnosnika i 36 rukovodećih državnih službenika. Što se tiče 2020. godine, a vezano za imovinske kartice ukupno smo zaprimili u propisanom elektroničkom obliku 1756 izvješća s obzirom da je u 2019.g. ukupno zaprimljeno 1.272 izvješća, je broj u 2020. porastao za znatnih 38% odnosno u odnosu na 2018. taj broj je porastao za znatnih 87%. Otkud taj porast? Dakle tom porastu je, najviše su doprinijeli održani izbori za zastupnike u HS i posljedično imenovanje članova Vlade RH u novom mandatu. Povjerenstvo je tijekom 2020.g. provelo 18 redovitih provjera, od navedenog broja 12 redovi…, u 12 redovitih provjera utvrđen je nesklad, a u 6 predmeta taj nesklad odnosno nerazmjer nismo utvrdili. Bitno je za istaknuti da još uvijek nije moguća sustavna sustavna provjera svih podnesenih izvješća o imovinskom stanju, niti moguće ona koja se provjeravaju provjeravat isključivo automatski pomoću navedene aplikacije. U cilju unaprjeđenja postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju povjerenstvo je planom rada za 2020.g. predvidjelo realizaciju mogućnosti podnošenja izvješća o imovinskom stanju sa elektronskim potpisom. Ovaj cilj nije realiziran, te je planirano da se isti realizira '21.g.. Naime, zbog nepredviđenih dodatnih troškova, radova na novom poslovnom prostoru, kao i potrebe sanacije oštećenja zgrade nastale potresom, dimovodi i stepenište, povjerenstvo je sredstva planirana za realizaciju ovog posebnog cilja u postupku izmjena i dopuna proračuna za '20. preusmjerilo na financiranje troškova uređenja poslovnog prostora i sanacije štete uzrokovane potresom. Što se 2021.g. tiče, a vezano uz imovinske kartice zaprimili smo 2.896 izvješća, što je na prethodno izvještajno razdoblje poraslo za još 65%, a u odnosu na 2019. povećanje je 128 znatnih posto. Obavili smo 25 redovitih provjera, od tog navedenog broja u 19 redovitih nismo utvrdili nesklad, a u 5 utvrdili smo mogući nes…, utvrđen je mogući nesklad, U registru dužnosnika u 2021. bilo je upisano 1.316 dužnosnika u aktivnom mandatu, te 100 rukovodećih državnih službenika koji su u obvezi podnijeti izvješće, pardon, Ono što se tiče izrade novoga zakona kroz ova tri izvještajna razdoblja jedna od značajnih aktivnosti povjerenstva u 2019., pa sve do donošenja samoga zakona 25. prosinca 2021. je upravo bila ta normativna aktivnost, dakle donošenje novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, formirana je radna skupina, u radnoj skupini su su bila dva člana povjerenstva, kolegica Novaković kao predsjednica i kolege, kolega Ivanjek kao zamjenik predsjednice. Povjerenstvo je u odnosu na zakon iz 2011. iznijelo niz prijedloga i primjedbi, to smo nazvali teze za unaprjeđenje koje su detaljno navedene u izvješću iz 2019.g., točno pobrojano što smo predlagali da uđe u sam zakon. Rad na zakonu trajao je kao što sam rekla tijekom svih ovih godina i do 25. prosinca. Što se tiče poslovnog prostora koji sam vam već dosada i spomenula, dakle u 2019.g. mi smo se nalazili na adresi Kneza Mutimira u jednom stanu od 334,36 od 334,36 m2 i to je zaista bio jedan premali prostor, gotovo je bilo nemoguće raditi ne samo kolegama iz stru…, kolegicama i kolegama iz stručne službe nego i nama kao članovima povjerenstva jer nam je soba za sastanke bila iznimno mala, tako da smo jako teško osiguravali javnost jer kao što znate naše sjednice se vrlo često prate. I kako to nije zadovoljavalo minimalne standarde moramo reći da se taj, taj problem uspješno riješio jer mi smo u 2019.g. sklopili ugovor sa Ministarstvom državne imovine, dodijeljen nam je novi poslovni prostor u vlasništvu države u ulici Kneza Mislava gdje smo i danas, br. 11 i imamo ukupnu površinu od 568 m2 i što se prostornih kapaciteta tiče ne kažem da je dostatan, al je neusporedivo prihvatljiviji i od, od, od prostora koji smo imali dotada. Što se tiče 2020.g. tijekom prvog polugodišta 2020.g. proveli smo postupak uređenja poslovnog prostora i preselili smo se 13. srpnja, za to smo potrošili milijun 603 tisuće 887,71 kunu. Važno je napomenut da je novi poslovni prostor tada još u postupku uređenja tijekom potresa u Zagrebu pretrpio oštećenja i da onda smo vezano uz saniranje saniranje stepeniša i dimovoda, što mislim da sam već jedanputa rekla, utrošili još dodatno 120 tisuća 973 kune za izravno sanirane, saniranje tih posljedica potresa. Što se tiče proračuna kroz ova izvještajna razdoblja u 2019.g. je nama utvrđeno odnosno osigurana su nam sredstva u iznosu od 6 milijuna Otpustom sredstava koja su bila namijenjena za uređenje novog poslovnog prostora koji dodatnim uštedama na pojedinim proračunskim sredstvima izmjenama i dopunama državnog proračuna za '19. iznos financijskog plana umanjen je za 800 tisuća kuna, te je utvrđen u iznosu od 5 939 kuna, od navedenog iznosa povjerenstvo je tijekom '19. utrošilo 90,6% sredstava. U 2020. proračun nam je iznosio 7 milijuna 305 tisuća 718 kuna i mi smo od tih sredstava koja su nam osigurana utrošili 96% sredstava da bi u 2021.g. nam se osigurala sredstva od 6 milijuna 475,520 kuna, od čega je povjerenstvo tijekom '21. utrošilo U cilju unaprjeđenja postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju povjerenstvo je planom rada za '21. predvidjelo realizaciju mogućnosti podnošenja izvješća o imovinskom stanju s elektronskim potpisom i ovaj cilj smo i uspješno realizirali koncem 2021.g. za što je utrošeno 85 tisuća kuna. Što se tiče edukacije u 2019.g. Povjerenstvo je održalo 4 edukacije i to u Rijeci, Koprivnici, Čakovcu, Sisku, održan je okrugli stol o pitanjima sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti u suorganizaciji sa Antikorupcijskim povjerenstvom Zagrebačke županije. Sudjelovali samo i na stručnom predavanju na temu „Protukorupcijska strategija na lokalnoj i regionalnoj razini“ te smo isto tako u suradnji sa Zagrebačkom županijom te smo 9.12.2019. obilježili u suradnji s Međimurskom županijom Međunarodni dan borbe protiv korupcije i organiziran je okrugli stol na tu temu. U 2020.g. imali smo u Karlovačkoj županiji okrugli stol na temu „Sukoba interesa u obnašanju dužnosti“, isto tako bili smo aktivni sudionik … on line edukacije „Digitalna pristupačnost u organizaciji Državne škole za javnu upravu“ i bili smo na aktivni sudionik webinara u organizaciji Ureda Povjerenika za informiranje. U 2021.g. provedene su edukacije u Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Što se tiče upravnih sporova vezano uz navedena izvještajna razdoblja u 2019.g. protiv odluka Povjerenstva podneseno je 17 upravnih tužbi, od tih 17 upravnih tužbi doneseno je 16 odluka prvostupanjskih upravnih sudova. U 9 presuda tužbeni zahtjev dužnosnika je odbijen i potvrđena je odluka Povjerenstva, dvjema presudama je tužbeni zahtjev djelomično usvojen i djelomično je poništena odluka Povjerenstva te je predmet vraćen Povjerenstvu radi donošenja nove odluke o sankciji te je u tri presude tužbeni zahtjev usvojen i poništena je odluka Povjerenstva. Podneseno je 12 a Visoki upravni sud donio je 6 presuda u upravnim sporovima protiv upravnih tužbi protiv odluka Povjerenstva, pri tome je u 4 presude odbio žalbe dužnosnika protiv prvostupanjskih presuda, jednom presudom je odbio žalbu dužnosnika protiv prvostupanjske presude kojom je tužba djelomično usvojena i odluka Povjerenstva je djelomično poništena, a jednom presudom je odbio žalbu Povjerenstva i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je tužbeni zahtjev bio usvojen i poništena odluka Povjerenstva. U izvješću koje je pred vama detaljno su relevantna pravna stajališta koja je Visoki upravni sud zauzimao u svakom od pojedinih predmeta. U 2020.g. …/Upadica Sanader: Vrijeme, doneseno je 15 odluka prvostupanjskih upravnih sudova od 14 navedenih prvostupanjskih presuda u 6 je potvrđena odluka Povjerenstva i jednom presudom …/Upadica Sanader: Vrijeme./… je poništena

Poštovana predsjednice Jozić Ileković. U izvješću za 2019. se podrobno obrazlaže slučaj Helsinki, o tom slučaju obaviješten je i GRECO, vi ste bili članica te 2019., dakle možete meritorno o tome govoriti. Razlog tog slučaja zapravo zbog čega je postao slučajem je nedostavljanje dokumentacije od strane dužnosnika koji su na to od Povjerenstva bili pozvani. Što je vaše mišljenje? Koji je razlog tome da dužnosnik ne dostavi dokumentaciju Povjerenstvu? Je li to nepoštovanje institucije Povjerenstva, je li to nepoštivanje članova i članova i same predsjednice Povjerenstva ili je to možda pa svojevrsni dokaz da ipak u tom slučaj dužnosnik jest povrijedio Zakon o sprječavanju sukobu interesa kojim se zapravo Povjerenstvo bavi? Dakle, zahvaljujem na pitanje uvaženoj zastupnici. Vezano za taj predmet „Helsinki“ tako ga kolokvijalno zovemo, mi smo imali situaciju da nismo uspjeli doć do relevantne i tražene dokumentacije to je činjenica i većinska odluka Povjerenstva je bila da je u od određenog broja dužnosnika koji su bili uključeni u taj predmet došlo do povrede čl. 5. Mi smo tada, govorim o starom zakonu jer ova izvješća se i odnose na stari zakon, mi smo imali mislim da se radi o čl. 39. st. 5. po kojoj odredbi su sva sva tijela dužna dostaviti Povjerenstvu potrebnu dokumentaciju kako bi Povjerenstvo moglo donijeti meritornu odluku. Međutim, ta je odredba nije imala sankciju, dakle ukoliko se ne donese nema sankcije tako da se išlo se je na povredu čl. 5. Slijedeća replika poštovana Ružica Vukovac. i da praktički Povjerenstvo zadnjih godina moli sudove da rješavaju njihove predmete u roku od 60 dana što bi trebali, a primjerice kada se radilo i dvije tužbe Upravnom sudu u slučaju premijera Plenkovića slučaj Helsinki, slučaj veleposlanika kuma Pokaza ta ročišta su se pokazala hitnima, sva ostala su odgođena, čak su se i ročišta u kojima su bili predmeti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koja su se trebala održat naredni tjedan i tjedan prije odgodila, a samo su se ova dva ročišta održala hitno. Da li vi mislite da se radi baš zbog toga što se radilo o tužbama premijera Plenkovića ili je sudstvo u našoj zemlji neovisno pa evo odlučilo samo ove dvije upravne tužbe rješavati? Uvažena zastupnice zahvaljujem na pitanju. Meni je teško vama ovdje odgovoriti jer da bi vam to odgovorila ja bi trebala znati na koji način posluje sud i kako se dodjeljuju predmeti. Ono što jedino mogu reći kao jednu utjehu primjedbi koja ukoliko je točna onda je ovaj novi zakon eto ajmo tako reć neko rješenje jer sada po novim zakonu više nemamo prvostupanjsko i drugostupanjsko preispitivanje odluke povjerenstva, nego je tužba ide ravno Visokom upravnom sudu koji je dužan u roku od 90 dana donijeti odluku. Tako da se nadam da se ove situacije neće ponavljati odnosno da će svi dužnosnici u preispitivanju odluka povjerenstva ovaj od strane Visokog upravnog suda biti u otprilike istom

borbe protiv korupcije ili barem prevencije korupcije u RH što je zapravo preduvjet da bi se uopće mogli boriti s korupcijom jer je sukob interesa predvorje korupcije. Kada ja povjerenstvu ne bi dostavio dokumentaciju koju vi od mene kao tijelo tražite koje se bavi prevencijom korupcije biste li vi mislili da sam ja čovjek koji je kvalificiran da o sebi govorim da se borim protiv protiv korupcije i da želim razriješiti korupciju u Hrvatskoj? Što biste mislili i što mislite o dužnosnicima koji ne dostavljaju dokumentaciju povjerenstvu? Zanima me vaš stav, dakle vi morate imati, vi ste i nekakva moralna vertikala morate imati i nekakav stav u javnosti jer se borite protiv korupcije i protiv sukoba interesa. Što mislite o dužnosnicima koji ne dostavljaju dokumentaciju povjerenstvu? Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja ću još nadopuniti pitanje od kolege Grmoje. Što vi mi mislite i o dužnosnicima koji dostave previše dokumentacije, imaju 5 članova obitelji, a dostave dokumentaciju od 7, pa onda dobiju kredit za svih 7, a ne 5. Ovo je bila vaša replika dobivate opomenu gospodine Totgergeli. Imamo povredu Poslovnika, Nikola Grmoja. Povrijeđen je Članak 238., znam na koga ciljate ali gospodin Petrov je dobio kredit za članove obitelji koliko ih ima, dakle a ne za više, za više nije dobio, ali vi ste u problemu jer vi nama morate izmišljati afere koje se nisu dogodile. Ja pitam za konkretan slučaj što mislite o političarima koji ne dostave povjerenstvu dokumentaciju? Božo Petrov je svjedočio pred povjerenstvom. **Sanader, Ante vi to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu, to je vaša 4 opomena, gubite daljnje pravo i možete napustiti prostoriju. Miro Totgergeli, povreda Poslovnika, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče sabora. Povrijeđen je Poslovnik 238., kolega Grmoja naravno da obmanjuje javnost jer postoje i presude Vrhovnog suda, Upravnog suda o tome da je dobio odobrenje na kredita za 7 članova ali onda naravno kad je to izašlo u javnost onda se to promijenilo pa je prepravljeno na 5, ali čovjek je podnio dokumentaciju za 7 ljudi koji nisu živjeli na toj lokaciji na kojoj je rekao da žive. Naravno da se radi o kolegi Petrovu. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi dobivate drugu opomenu. Vi možete odgovoriti na repliku poštovana državna tajnice. Evo ovako, na vaše pitanje uvaženi zastupniče ja bi dala odgovor. Nedvojbeno da bi povjerenstvo moglo donositi vjerodostojne odluke odnosno odluke koje neće biti u daljnjem postupku poništavane moraju imati potrebnu dokumentaciju. Ukoliko ne možemo doći do potrebne dokumentacije ne možemo donijeti ni meritornu odluku. Ono što je utješno evo što mogu reći da se novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa ne dostava dokumentacije sankcionira. Tako da se nadam da će ovo biti jedan od osamljenih slučaja. Nije jedini slučaj koji se vodio pri povjerenstvu. Mi smo imali i problema sa dostavom dokumentacije, slali smo i požurnice, čekali smo i ti predmeti nadam se da više se neće ponavljati jer sada je, sada je zakon novi predvidio sankciju. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Ružica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana vaša je zadaća kao predsjednice povjerenstva bdjeti nad sukobom interesa državnih i lokalnih dužnosnika u idućih 5 godina u zemlji koja grca u korupciji i nepotizmu i to generiranima ponajviše upravo od strane tih samih dužnosnika. Mediji su vas okarakterizirali kao osobu koja je dakle već 4 godine radila u tom povjerenstvu, koja je prilično bila blaga prema članovima HDZ-a. Čini se da je vaša prethodnica iznevjerila očekivanja HDZ-a, pa možete li nam reći što je zapravo presudilo kod

Smatram da sam provodila zakon onako kako mislim da je ispravno i u skladu sa pravilima struke. To kanim raditi i dalje. Evo to je jedini odgovor koji mogu dati. Hvala. Hvala. Slijedi replika poštovanog Nikole Mažara. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana predsjednice s obzirom da vam je ovo prvo izvješće u Hrvatskome saboru, iako nije iz vašega mandata ja želim sreću i vama i članovima povjerenstva u obnašanju dužnosti. Evo i sami ste rekli ono što je kroz 2-3 izvješća napravljeno od strane povjerenstva. Spomenuli ste i odluku Ustavnoga suda iz srpnja 2019. godine kada je naložio upravnim sudovima da donesu presudu vezano za Članak 5. S druge strane ako pogledamo u tom periodu čak 17 presuda prvostupanjskih sudova je poništilo odluke povjerenstva dok je 15 presuda Visokog upravnog suda poništilo odluke povjerenstva, dakle ukupno 32 odluke povjerenstva su poništene u tome periodu i to je ja bih rekao dosta dosta veliki broj. Da li primjena novoga zakona što ste spomenuli će to ipak malo smanjiti odnosno da se neće toliko puno odluka poništavati na sudovima? Dakle zahvaljujem uvaženi zastupniče na pitanju. Vrlo otvoreno ja sam kao članica povjerenstva u bivšem sazivu bila, mi nismo bili u svim predmetima jednoglasni i ja mislim da s tim ne bi smio nitko imati problem jer mislim da svatko od nas ima pravo vlastitom glavom promišljati i razmišljati. Iza mene je nekakvih 35.g. staža u pravnoj struci, ja sam imala različito mišljenje ne samo u odnosu na čl. 5. koji je najeksponiraniji u javnosti nego sam imala izdvojeno mišljenje i vezano uz čl. 15.. I jedan i drugi članak je, zapravo odlukom Visokog upravnog suda poništene su odluke povjerenstva, evo to je jedini komentar koji mogu dati. Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvažena povjerenice bez da su se ova izvješća za '19., '20. i '21. raspravila mi smo dobili i izglasane su izmjene Zakona o sprječavanju interesa, pa me zanima kako vidite te izmjene u pogledu položaja i kapaciteta samog povjerenstva, mislim na veliko povećanje obveznika godišnjih podnošenja imovinskih kartica koji oduzima vrijeme za redovite provjere koje su pokazale u 72% slučajeva nesklad između prijavljene i imovine sadržane u registrima drugih tijela? Molim vas odgovor, hvala lijepo. Posebno zahvaljujem na ovome pitanju jer zapravo redovite provjere su neuralgična točna našega tijela iz razloga što nismo dovoljno kapacitirani da te redovite provjere sustavno radimo. Mi redovitim provjerama pribjegavamo u onim situacijama kada dobijemo prijavu i kada redovitu provjeru po prijavi moramo učiniti. Što se tiče novoga zakona zahtjevniji je u pogledu broja obveznika i same činjenice da više se izvješća o imovinskom stanju ne podnose po isteku godine ako je došlo do promjene nego jedanputa godišnje do 31. siječnja za prethodnu godinu, pa je onda i gužva u tim danima povećana. Ne, okej. Žele li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne žele. Onda otvaram raspravu, prvi prijavljeni je Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite vi sjest ko…,

će se ovdje i o vašem slučaju Delipetar gdje se niste izuzeli, a trebali ste se izuzet.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanog Arsena Bauka. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, poštovani članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i poštovani predstavniče Vlade. Naravno da nakon ovoga što se dogodilo nema nikakvog smisla sudjelovati više u raspravi o Izvješću Povjerenstva za sukob interesa za 2019., 2020. i 2021.g. stoga ću ostalo vrijeme koje imam na raspolaganju sukladno poslovniku provesti šuteći za govornicom u znak prosvjeda protiv gušenja demokracije i silovanja procedure, ne odgovora Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav na veći broj zahtjeva između ostalog i mojih za tumačenje kad se oduzima riječ nakon tri ili četiri opomene i da li se broji od početka dana ili od početka točke dnevnog reda. A kako ne bi bilo dosadno ja ću još malo to začinit sa muzičkim brojem da se svi prepoznaju ko je treba, pjesma je Chicago od Jure Stublića. Hvala. I nek mi se pridruže kolegice iz kluba za govornicom dok nas predsjednik pusti.

imamo povredu Poslovnika, poštovani Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedavajući došlo je do povrede Članka 238. stavka 4. odnosno stavak 3. Poslovnika Hrvatskog sabora jer ste dali opomenu kolegicama koje su navodno ometale govornika tj. mene. Ja svjedočim da one mene nisu ometali i da to nije mogla biti poslovnička osnova da vi njima date opomenu. I stoga smatram da im trebate povući opomenu i omogućit da se vrate u dvoranu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala na mišljenju. Možete se tužit Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav pa će oni to donijeti odluku. …/Upadica Arsen

Poslovnika žaliti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na krivu primjenu Članka 238. stavka 3. Poslovnika u slučaju opomena i isključenja zastupnice Radolović i zastupnice Ahmetović. Zahvaljujem. Poštovana kolegica Ružica Vukovac, izvolite povredu Poslovnika. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Smatram da je povrijeđen Članak 238. jer nas se zapravo vrijeđa, pa znamo i mi pročitati odredbe Poslovnika, a ja ću vam sada pročitati samo jedan stavak. Članak 240. koji kaže da zastupniku koji nastavi postupati protivno odredbi Članka 238. Poslovnika predsjedatelj može izreći opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o temi o kojoj se raspravlja. Znači da nam ovo uopće ništa nije trebalo, jel tako? Zahvaljujem. Hvala na tumačenju Poslovnika. Imate pravo na svoje mišljenje kao i svak. Možete i vi iznijeti primjedbu Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I izvolite imate riječ u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

Poštovani predsjedavajući, poštovana predsjednice povjerenstva sa suradnicima, poštovane kolege i kolegice, evo nakon ovog čudnovatog tumačenja samog Poslovnika temeljem kojeg mi trebamo ovdje raditi vrlo mi je teško sada govoriti, najlakše bih otišla. Ja smatram da vi kolege vladajući sebi gradite državu. Znači mi ne znamo tumačiti Poslovnike, mi ne možemo dobiti odgovore. Ja osobno čekam na desetke odgovora na zastupnička pitanja. Od njih nema ništa. Nemamo niti odgovore zašto ne dobivamo ove pitanja, odgovore na pitanja na vrijeme. Znači nas se može ponižavati kako god kome padne na pamet, pa baš vam hvala na tome. Ali ja ću baš zato pročitati sve detaljno zašto ste ovo danas iscenirali jer ne želite da javnost čuje, ali evo ja ću baš taj dio iznijeti, pa bit će nekih reakcija valjda. Dakle, povjerenstvo je u 2019. godini kao i u prethodnim godinama pored postupaka koji se pokreću radi utvrđivanja je li došlo do povrede zakona za koju je Člankom 42. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisana mogućnost izricanja sankcija nastavilo sa izgradnjom prakse pokretanja postupaka radi utvrđivanja je li u postupanju dužnosnika došlo do povrede propisanih načela djelovanja. Odluke kojima se utvrđuje postojanje sukoba interesa za koje također nije propisana mogućnost izricanja sankcije ili povreda načela sadrže jasan opis okolnosti i postupanja ili propusta dužnosnika iz kojih proizlaze utvrđena, a u obrazloženju se navode i razlozi odnosno dokazi na temelju kojih je povjerenstvo primijenilo pojedine odredbe samog zakona. Dakle, osim donošenja navedenih odluka u 2019. godini koja je očito najspornije izvješće potrebno je istaknuti i postupke kojima povjerenstvo nije donijelo određene odluke jer nije bilo u mogućnosti utvrditi sve relevantne okolnosti iz razloga nedostavljanja tražene dokumentacije kao i zbog zahtjeva kojima je traženo, zanimljivo izuzeće same predsjednice povjerenstva. s obzirom na činjenicu da je povjerenstvo iz informacija objavljenih u medijima steklo saznanja da je veći broj dužnosnika koji su ujedno članovi HDZ-a i to Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Željko Reiner, Davor Božinović, Tomislav Tolušić, Lovro Kuščević, Nada Murganić i Marko Milić u studenom 2018. godine putovali zrakoplovom u vlasništvu RH u Helsinki, dakle Republika Finska gdje su između ostaloga kao članovi HDZ-a sudjelovali na Kongresu Europske pučke stranke. U medijima se naravno problematiziralo tko je platio troškove smještaja i dnevnica navedenim dužnosnicima te je li se u konkretnom slučaju radilo o putovanju službenog ili stranačkog karaktera s obzirom da je iz objavljenih informacija proizašla moguća povreda odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa od strane navedenih dužnosnika povjerenstvo je dakle dana 16. studenoga 2018. u odnosu na navedene dužnosnike otvorilo predmet. Dakle, povjerenstvo je u svrhu stjecanja saznanja i utvrđivanja činjenica koje ukazuju na moguću povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa zatražilo očitovanje te potrebne podatke i dokumentaciju od nadležnih tijela. Na traženje povjerenstva dostavljena su očitovanja bez zatražene potrebne dokumentacije. S obzirom da niti na ponovljeno traženje nije dostavljena potrebna dokumentacija povjerenstvo je uputilo dopis na ruke dužnosnika koji su sukladno propisima nadležni da osiguraju dostavu tražene dokumentacije. Konkretno za predsjednica Vlade RH ova obveza vezana je i uz njegovu nadležnost izričito propisanu Člankom 18. Zakona o Vladi RH kojim je kojim je određeno da se u Vladi ustrojava dakle Ured predsjednika Vlade koji obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovom nalogu te da radom Ureda predsjednika Vlade upravlja predstojnik ureda koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade. Ista obveza za ministre proizlazi iz Članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sustavu državne uprave koji je bio na snazi do 18. srpnja 2019., a kojim je bilo propisano da ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom, a osobito brine o zakonitom i pravodobnom izvještavanju zakona i drugih, te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju ministarstva s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama. Budući da nije dostavljena tražena dokumentacija te da dužnosnici nisu postupili po pozivima povjerenstva koji su im upućeni izravno na ruke i osigurali dostavu tražene dokumentacije koja je bila nužna za utvrđivanje relevantnih činjenica u navedenom predmetu povjerenstvo je protiv istih pokrenulo postupak zbog moguće povrede odredaba zakona koja proizlazi iz propusta dužnosnika na nalože nadležnim službama da postupe po prethodnom pozivu povjerenstva za dostavu dokumentacije odnosno propusta da usmjere navedena tijela da dostave povjerenstvu zatražene podatke i dokumentaciju. Dakle, sve je u skladu s Člankom 39. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, vezano za nedostavljanje tražene dokumentacije u odnosu na predsjednika i potpredsjednika Hrvatskoga sabora te predsjednika i glasnogovornika Vlade RH od Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora, povjerenstvo je istaknulo da je Člankom 5. uredbe u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade, dakle uredom, samim uredom upravlja ravnatelj ureda, rukovodeći državni službenik koji u odnosu na državne službenike i namještenike imao prava i ovlasti čelnika tijela. Dakle, ravnatelja ureda imenuje i razrješava sama Vlada. Ravnatelj ureda za svoj rad odgovara Vladi RH. Dakle, s obzirom da ravnatelj ureda za svoj rad odgovara Vladi RH kao kolektivnom tijelu, a ne izravno predsjedniku zaključeno je u konačnici da ne postoji pravna osnova temeljem koje bi povjerenstvo moglo zatražiti od predsjednika Vlade RH da osigura dostavu dokumentacije od navedenog ureda. Nadalje, i sama ravnateljica ureda je rukovodeća državna službenica na koju se primjenjuju samo one odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojima je uređena obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju pa je onda i tu zaključeno, dakle povjerenstvo nije nadležno pokrenuti i voditi postupak protiv iste zbog moguće povrede Članka Znači vrlo neobično i vrlo čudno. No, na odluku o pokretanju postupka svi su dužnosnici dostavili svoja očitovanja međutim, ona tražena, sporna dokumentacija i dalje nije dostavljena. dostavljena. Dakle, slijedom navedenog povjerenstvo je onda donijelo odluku kojom je utvrđeno da su dužnosnici počinili povredu načela djelovanja propisanih Člankom 5. stavkom 1. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i to načela savjesnog, odgovornog i transparentnog postupanja, a koje proizlaze iz propusta da nalože nadležnim službama da postupe po prethodnom pozivu. još pošto nemam puno vremena bih samo rekla da je vezano uz samo izuzeće predsjednice povjerenstva potrebno istaknuti da je u spomenutom predmetu dužnosnik Andrej Plenković predsjednik Vlade RH podnio dana podnio dana 30. svibnja 2019. zahtjev za izuzećem predsjednice povjerenstva iako je podnošenje zahtjeva za izuzećem pojedinog člana povjerenstva legitimno pravo svake stranke u postupku u konkretnom slučaju potrebno je uzeti u obzir trenutak podnošenja takvog zahtjeva s obzirom da je povjerenstvo odluku o pokretanju postupka protiv predsjednika Vlade donijelo još 28. rujna 2018. te se predsjednik Vlade na istu očitovao 23. studenog 2018. ne dovodeći tada u pitanje sudjelovanje predsjednice povjerenstva u postupku donošenja iste, ali naprotiv zahtjev za izuzećem predsjednice povjerenstva podnesen je tek 30. svibnja 2019., dakle 7 mjeseci kasnije i to dan prije održavanja sjednice na kojoj je trebala biti donesena meritorna odluka u navedenom predmetu. Je li ovakav sramotan nastup premijera samo jedan u nizu njegovih poteza kojim guši demokraciju i vladavinu prava te šalje poruke kako je oportuno kršiti zakone i propise i pritom se smijati narodu u lice procijenite sami. Zahvaljujem.

Ne znam, da pitanje sukoba interesa je doista jedna izuzetno važna tema, dapače rekla bih jedna od onih krucijalnih tema što svi naravno znamo u borbi protiv korupcije, ali mislim da to danas u ovakvoj situaciji, vidim i kolege su jako zainteresirane naprosto nema smisla. Jeste da vidim. Mislim da način na koji se vode ove, ove sjednice daju opomene, zloupotrebljava Poslovnik, tumači isključivo onako kako vama odgovara. Da, nema to sve zapravo puno smisla znamo mi to i inače, ali večeras zaista su stvari dosegle neke razmjere koji doista, da ista je situacija kao što ste Zakon o sprječavanju sukoba interesa pretvorili u jedan tako jednu tako na isti način zloupotrebljavate i Poslovnik da biste što je više moguće onemogućili opoziciju da govori. Ja se ispričavam povjerenici za sukob interesa i kolegama vašim suradnicama i kolegici, ja sam pripremila, mi smo u klubu pripremili raspravu, ali nažalost u ovakvim uvjetima mislimo da nema smisla da ju održimo. Zahvaljujem. …/Upadica se ne Rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krunoslav Katičić, poštovani zastupnik. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovana predsjednice povjerenstva sa suradnicima i poštovani državni tajnice i kolegice i kolege,

pa makar se s nekim odlukama i postupanjima ne slagali. Ovo danas je eklatantni primjer, a možda je dobro da je ovako nek ljudi vide. Nek vide što će se dogoditi ako dođe ovakvi aktivistički i populistički ili lijevi oponenti na vlast što će se dogoditi. Nered, nerad, prijetnje sa govornice, nepoštovanje institucije za koju se oni svi zalažu dok se njih ne tikne. Kad se njih dotakne tada onda je to politički pritisak, onda su to nekakve urote ne znam ni ja šta sve ne. Recentni primjer iz Splita kad Državni inspektorat radi onda je to politički pritisak. S jedne strane tužan osobno. Tužan zbog svog pokojnog djeda koji je 9 godina bio u samici od '45. do '54., ovo prvi put govorim ovdje i onda vas prozivaju i prijete nekakvi koji ne mogu skupiti evo koga ima, ne mogu skupit ko na našem najlošije rangiranoj poziciji HDZ-a na obilježavanju. Ali ajmo se stvarno vratiti da ispoštujem dignitet i ovog sabora i kolega. Znači ova tri izvješća su sačinjena, a u skladu sa pravilima struke i u brojčanom i u svakom drugom smislu. Pohvalno. Prije svega mislim da je dobro se ističe da postoje brojna međunarodna suradnja, mislim da je dobro da se krenulo sa edukacijama koje su u velikom broju posebno 2021. složene i da se ide po cijeloj državi kako bi se educiralo, a ne samo kažnjavalo. Drago mi je da smo izmijenili zakon na način da se ne postupa po načelu, a podsjećam sporni Članak 5. je samo prebačen u Članak 6. ostao je nepromijenjen, a onaj tko se bavi pravom barem malo i to su mene naučili, načelo je samo pomoćno sredstvo, a bitna je odluka. Moram se malo dotegnuti, dotaknuti i onoga dijela što je kolega Mažar i u pitanju postavio da je kritika povjerenstva koji su se prethodnih saziva bio u tome upravo što su im odluke koje su izazivale u javnosti dosta prijepora i razno raznih interesa u onome važnom dijelu, a to je sudski pravorijek padale i to je činjenica. A ako ćemo se svi držati toga, sudska odluka je ta i sudski pravorijek je taj koji se mora poštovati. Poštovanje institucija i poštovanje presumpcija nevinosti, argumentirane rasprave i dokazi. U ime Kluba HDZ-a pridružit ćemo se onome kako je predložio i sam matični Odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav, da se predmetna ova tri izvještaja, izvješća Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa prime na znanje i to za godinu 2019., 2020. i 2021. Hvala vam lijepa.

Evo, završno izvolite poštovana predsjednice povjerenstva. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani i uvaženi zastupnice i zastupnici, ne mogu napustiti ovu sabornicu bez da vam kažem da su ova tri izvješća koja sam vam danas predstavila zapravo izvješća institucije, a ne moje osobno izvješće. Ja sam bila članica te institucije i vizavi dignitet prema instituciji ovaj to sam prvenstveno dužna naglasiti. Ne mogu isto tako napustiti ovu sabornicu i u onom jednom drugom dijelu jer sam prozvana kao Aleksandra Jozić Ileković nova predsjednica povjerenstva i osoba koja se nije izuzela u jednom od predmeta. Vezano uz to ja sam dala svoju izjavu, pa bi samo kratko htjela ponoviti. Protiv mene je podnesena prijava, ja sam se odmah izuzela, kolege će o mom izuzeću sukladno zakonu odlučivati, ali ja osobno smatram da za moje izuzeće nije bilo potrebe. Gospodina Delipetra nikad nisam vidjela niti sam s njim ikad surađivala. Međutim dozvolite mi samo još jednu kratku rečenicu, znam da smo umorno, malo i zgroženi i uznemireni. Htjela bih vam samo reći jednu stvar. Sukob interesa jedan institut koji može biti nerealiziran, a da opet bude sukob interesa. Dakle, vi se možete naći u sukobu interesa da vam nije privatni interes prevladao nad javnim interesom, a to je morate, dužnosnici moraju naučiti prepoznavati potencijalni sukob interesa. I zato kada kažemo da je edukacija iznimno važna i nudili smo ona edukaciju, niste, odbili ste je. Percepcija prema NCP-u jednoj međunarodnoj mreži je jedan od alata protiv borbe protiv korupcije. Dakle, snaga percepcije imajte na umu je velika.